Vladimir (HDZ)** Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, hitni postupak, prvo i Odbori za zakonodavstvo, europske integracije i gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja državni tajnik Miljenko Pavlaković. Izvolite. Još jednom hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Vraćamo se ponovo na set onih pitanja što se tiče i samog intelektualnog vlasništva i prava na intelektualno vlasništvo. Izmjene i dopune Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda predlaže se u skladu jasno sa pregovaračkim stajalištima Republike Hrvatske za poglavlje 7 – Prava intelektualnog vlasništva. Tu je ono što je već i ranije rečeno. Poglavlje je zatvoreno 19.12.2008. godine tako da sa ispunjenjem obaveza Republike Hrvatske da donese ove izmjene. Predloženim zakonom u potpunosti bi se uskladilo hrvatsko zakonodavstvo u ovom području zaštite topografije poluvodičkih proizvoda sa pravnim stečevinama uključujući i one odredbe koje će biti primjenjivane tek u trenutku stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Ovdje predloženim zakonom o izmjenama regulirana su pitanja isključivo koja se sastoje od prava umnožavanja i stavljanja u promet zaštićene topografije te pitanja iscrpljenja prava stavljanja u promet. Upravo to pitanje iscrpljenje prava od trenutka pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju primjenjivat će se odredba prema kojoj će se stavljanjem na tržište zaštićene topografije ili poluvodičkih proizvoda proizvedeno korištenjem zaštićene topografije od strane osobe koja je ovlaštena odobriti komercijalno iskorištavanje topografije ili nekog drugog uz njezinu suglasnost na području države članice Europske unije ili europskog ekonomskog prostora. …/Govornik se ne razumije./… područja Republike Hrvatske isključiva prava koja se odnose na komercijalno iskorištavanje i uvoz za te svrhe zaštićene topografije kao i proizvod koji je prema njoj sačinjen. Evo, to je kratko obrazloženje. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite.

Evo nekoliko riječi o ovom prijedlogu zakona i izmjenama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda. O čemu se zapravo radi rečeno je u uvodnom dijelu vrlo jasno. sprječavanju moguće zlouporabe koja bi se odnosila na komercijalno iskorištavanje topografije različitih poluvodičkih proizvoda od svih onih koji imaju takve namjere. Ovaj dio zakona pripada kao što je rečeno skupini zakona koji imaju za cilj štititi intelektualno vlasništvo ali isto tako zakona koji određuju tehnološki sektor koji se odnosi na područje poluvodičke industrije. Svakako, zaštita topografije poluvodičkih proizvoda u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda kao i relevantnim međunarodnim ugovorima kojima je Republika Hrvatska pristupila. Radi se zaista o jednom važnom dijelu gospodarskog sektora suvremenog svijeta poluvodičke industrije koja teži stotine milijardi eura. Tu u svakom slučaju poznate su vodeće svjetske kompanije koje upravljaju znanjima i proizvodnjom na tom dijelu gospodarstva Inter, Motorola, AND, National Texas itd. Radi se o proizvodima kao što su mikro procesori, procesori signala, različiti aritmetički procesori, različiti konverteri analogno-digitalni, digitalno-analogni, najrazličitiji digitalni i analogni sklopovi koji predstavljaju biblioteke ogromnog fonda znanja koji omogućava današnja submikroskopska tehnologija koja je u stanju na površini jednog čipa centimetar puta centimetar proizvesti ili instalirati desetke milijuna tranzistora. desetke milijuna tranzistora. To na neki način najbolje ilustrira procesnu moć takvog hardvera, takvih sklopova i tu procesnu moć i te sposobnosti tehnologije danas koristimo svakodnevno mobitelji, kompjutori raznih vrsta itd. Prema tome, radi se zaista o jednom važnom dijelu industrije u kojem Republika Hrvatska nažalost je iz različitih razloga izgubila tempo i danas gotovo u tom dijelu ne sudjeluje i ne zarađuje onaj svoj dio kolača koji je nekad zarađivao RIZ, pa nekad Tesla, Končar itd. Postojećim Zakonom o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda uz definiranje osnovnih pojmova uređuju se slijedeća pitanja, predmet zaštite, znači tip sklopa koji je predmet zaštite, uvjeti zaštite i pravo na zaštitu, postupak za registraciju uključujući žalbeni postupak, učinci zaštite i ograničenja, trajanje isključivih pravo, građansko-pravna zaštita itd. Ono što je korisno i dobro pročitati stoji u ovom dijelu tri koji se odnosi na posljedice koje će proisteći donošenjem ovog zakona pa bi ih ja pročitao. Kaže se slijedeće: "Predloženim usklađivanjem propisa hrvatski pravni sustav u području zaštite topografija poluvodičkih proizvoda se značajno približava europskim i međunarodnim pravnim sustavima što za posljedicu ima ispunjavanje potrebnih uvjeta za integriranje Republike Hrvatske.". Kad bi čovjek ovo na brzinu pročitao onda bi mu se možda moglo učiniti da se tu nešto važno čak zbiva i na tehnološkom sektoru. Ne nažalost, mi se ustvari približavamo i usvajamo zakonske okvire bez ikakvih posljedica koje mogu imati bilo kakav pozitivni učinak na hrvatsko gospodarstvo odnosno usvajanjem ovih zakona na neki način štitimo gospodarstva svih onih koji sudjeluju u industriji poluvodiča tzv. industriji na bazi intelektualnog vlasništva koje se temelji na silicijskoj tehnologiji. Postoje mnogobrojne baze podataka u kojima se nalaze različite vrste čipova koje sudjeluju i pomažu u proizvodnji složenije integriranih krugova. U tim dokumentima nalaze se i potrebni tehnološki podaci, površine, potrošnja svakog čipa, brzine, kao i sve ono što je bitno za ostvarivanje arhitekture naprednih tehnologija. Na kraju rekao bih sljedeće ovoga dijela zakona Državni zavod za intelektualno vlasništvo uložio je značajan napor kako bi ovi prijedlozi zakona nakon sutrašnjeg glasovanja postali dio hrvatskog zakonodavstva. U svakom slučaju u ovakvim raspravama pored ovih formalnih i pravnih razloga, treba napomenuti, istaknuti značaj svih ovih zakona i istaknuti i upozoriti na industrije i tehnologije koje svoja prava na tržištu itekako ljubomorno čuvaju, jer su rezultat ogromnih investicija i napora ne samo tih kompanija nego i društava kojima te kojima te kompanije pripadaju. Klub HDZ-a će sukladno svemu rečenome dati potporu prijedlogu ovog zakona. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite.

Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani predstavnici Vlade, Gospodnje državni tajniče, štovane kolegice i kolege. Dakle, iz ovoga pomalo misterioznog naslova ovoga zakona se krije još jedan segment zakona iz područja intelektualnog vlasništva, a odnosi se dakle na raspored elemenata na tiskanim pločicama koje nipošto nije isto kako se oni komponiraju. To je cijela jedna znanost koja se time bavi i posljedično logično je da bude da bude zaštićeno i kao intelektualno vlasništvo pod ovim segmentom industrijskog prava. Mnogo je danas rečeno o ovom setu zakona koji se odnose na intelektualno vlasništvo i približavanje Republike Hrvatske pravnoj stečevini Europske unije u tom segmentu i gospodin državni tajnik je gotovo imao identične govore za svaki od ovih zakona. Međutim, jedno ključno pitanje se postavlja. Naime, govori se da ćemo prihvaćanjem ovoga zakona se značajno približiti europskim i međunarodnim pravnim sustavima, što će za posljedicu imati integraciju Republike, ubrzavanje integracije Republike Hrvatske u složene procese unutar jedinstvenog sustava intelektualnog vlasništva u Europi. I to je sve vrlo dobro, odlično SDP će podržati ovaj zakon. A postavlja se pitanje, što znači riječ značajno? Zašto se mi nismo potpuno približili? U čemu mi to sada još kaskamo i postavlja se pitanje hoće li opet kroz godinu, dvije u Sabor doći opet Zakon o topografiji poluvodičkih proizvoda, Zakon o žigu, Zakon o patentima itd. da bi mi to potpuno usuglasili sa pravnom stečevinom Europske unije. Kao što smo vidjeli djelomično je razlog donošenja ovih zakona bio čak i pomalo bizaran, dakle pogreške u prepisivanju. I na žalost ovaj zakon treba usuglasiti, poboljšati, donijeti, ažurirati. Međutim, postavljaju se ta, nužno se postavljaju ta pitanja zašto kada se već zakoni donose pod EU egidom, kada se donose žurnom procedurom, zašto se onda ne provodi potpuno usklađivanje ili da se barem u ocjeni zakona otkrije ta tajna u čemu još mi to kaskamo. Nadalje, ovim zakonom se na žalost zbog stanja gospodarstva i elektroničke industrije koja je zapravo uz uz izuzetke, rijetke izuzetke kao što je "Erikson", "Nikola Tesla" ili neki drugi i uz ove naše fakultete FER itd. sve to gotovo nepostojeće i činjenica jest da se ovim zakonom više štite kompanije koje će izvoziti svoje proizvode u Republiku Hrvatsku i za nadati se da će i u našoj zemlji stasati stručnjaci u većem broju i poduzetnici koje će svoje šanse tržišne vidjeti i u blagodatima ovog zakona. Hvala lijepa. Hvala. Klub HNS-a gospodin zastupnik Željko Vincelj. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Pa evo i treći zakon iz područja intelektualnog vlasništva o kojem danas raspravljamo Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda donesen je opet 2003. godine, a njegove izmjene 2007. Topografija kao prikaz trodimenzionalnog rasporeda slojeva vodljivog izolacijskog i poluvodičkog materijala u poluvodičkim proizvodima namijenjenim izvođenju određene elektroničke funkcije, može se dakako zaštiti kao intelektualno vlasništvo. Osnovni uvjet zaštite topografije jest njezina izvornost, znači da je rezultat vlastitog intelektualnog napora njezina stvaratelja i da nije uobičajena u industriji poluvodiča. Topografija poluvodičkih proizvoda štiti se iz razlog što razvoj novih poluvodičkih proizvoda, posebno smanjenje njihovih dimenzija, zahtijeva mnogo novaca, znanja i mnogo godina rada, dok je kopiranje jednom razvijene topografije vrlo jednostavno i jeftino. Zaštićena topografija osigurava u ograničenom vremenskom periodu njezinom vlasniku isključivo pravo da zabrani ili odobri umnožavanje topografije te uvoz, prodaju i drugo stavljanje u promet topografije ili poluvodičkog proizvoda proizvedenog njezinim korištenjem, kao i proizvoda u koji je ugrađen poluvodički proizvod koji sadrži zaštićenu topografiju. Postupak zaštite topografije u Hrvatskoj provodi se u skladu sa Zakonom o zaštitu topografije poluvodičkih proizvoda i Pravilnikom o zaštiti topografije poluvodičkih proizvoda na temelju podnesene prijave. Prijava sadrži podatke o topografiji te nacrte ili fotografije planova ili pojedinačnih slojeva poluvodičkih proizvoda. Podnositelj prijave topografije može pojedini od potrebnih podataka iz prijave označiti kao poslovnu tajnu u kojem slučaju ti dijelovi neće biti dostupni javnosti, osim za potrebe eventualnog sudskog spora. Prava nositelja zaštićene topografije prestaju vrijediti istekom roka od 10 godina od kraja kalendarske godine u kojoj se topografija počela prvi put komercijalno iskorištavati bilo gdje u svijetu, odnosno od kraja kalendarske godine u kojoj je podnesena uredna prijava za registraciju, ovisno o tome koji je rok nastupio ranije. Prema tvrdnjama predlagača, ovim sadašnjim izmjenama u potpunosti će se uskladiti naše zakonodavstvo u području prava zaštite topografije poluvodičkih proizvoda sa aktualnom pravnom regulativom Europske unije, pa će stoga i klub Hrvatske narodne stranke podržati predložene izmjene zakona. Hvala.